На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 17 януари 2018 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 702-01-56, внесен от Министерския съвет на 19 декември 2017 г. На заседанието присъстваха: господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Веселин Василев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, и представители на Министерството на земеделието, храните и горите. Законопроектът бе представен от господин Велик Занчев, който заяви, че със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт предлагат промени в разпоредбите, свързани с полученото мотивирано становище и допълнително Официално уведомително писмо № С(2016) 2382 по процедура за Нарушение № 2013/2076 по описа на Европейската комисия във връзка с неправилното транспониране и прилагане на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година

разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност. Отделни текстове от Законопроекта предвиждат задълженията за разследване на произшествия и инциденти, изпълнявани досега от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – национален орган за безопасност, да се възлагат на управителя на „Железопътна инфраструктура“ и железопътните предприятия в съответствие с изискванията на Директива 2004/49/ЕО относно основните елементи на системите за управление на безопасността на управителя на инфраструктурата на железопътните предприятия. Господин Занчев заяви, че със Законопроекта се разграничават задълженията на отделните заинтересовани страни и се транспонира разписаното в Приложение § 2, буква „з“ от Директива 2004/49/ЕО изискване основните елементи на системите за управление на безопасността на железопътните железопътните предприятия и управителите на инфраструктури да включват процедури, които да гарантират, че произшествията, инцидентите, ситуациите, близки до инциденти, и другите опасни събития се докладват, разследват, анализират и се вземат необходимите превантивни мерки. Създава се и правно основание за налагането на санкции при неизпълнение на задълженията от железопътните предприятия и управителя на инфраструктурата за разследване на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти. Друга група промени са свързани с осъществяване на дейностите по дезинфекция на влизащите в страната подвижни железопътни състави, като се предлага прецизиране на дефиницията за „обслужващо съоръжение“ и промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност, където тази дейност е регламентирана. Понастоящем дезинфекцията на превозни средства е регламентирана в Закона за ветеринарномедицинската дейност, където е дадена общата правна уредба на дейността за дезинфекция на превозните средства, влизащи в страната. Дейността за дезинфекция на подвижни железопътни състави от своя страна изисква специфични съоръжения, които се разполагат на железния път. Към настоящия момент такива съоръжения се експлоатират и управляват от управителя на „Железопътна инфраструктура“ и от железопътните предприятия. Това изисква да бъде допълнен и Законът за ветеринарномедицинската дейност, като се предлага на законово ниво да бъдат регламентирани субектите, които да имат право да извършват дейността по дезинфекция на подвижните железопътни състави. Друга група промени в Закона за железопътния транспорт са свързани с реализацията на проекти за изграждане и/или разширение на обществената транспортна инфраструктура. Прецизира се начинът на предоставяне на имущество – държавна собственост, за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Вносителите заявиха, че аналогична регламентация съществува в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата България, където е разписано, че държавата предоставя на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.

Дискусия предизвика и предлаганото допълнение в ал. 4 на чл. 9 от Закона. От вносителите бе обяснено, че предлаганите промени в тази част на Закона са съобразени с чл. 106 от Конституцията по отношение на организацията на стопанисването на държавното имущество от страна на Министерския съвет. Както и, че в случая с Национална компания „Железопътна инфраструктура“, най-често предоставяното имущество са имоти, необходими за изграждането на железопътна инфраструктура – публична държавна собственост, за осъществяването на важни инфраструктурни проекти, включително финансирани със средства от Европейския съюз. Бе споделено и мнението, че предлаганата уредба ще допринесе за по-добрата координация и съгласуваност между ведомствата при предоставянето на държавни имоти на публичните търговци. В дискусията взеха участие и народните представители Георги Свиленски и Александър Паунов. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „за”, без „против“ и 8 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 702-01-56,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

Ще гласуваме „въздържали се“ по две основни причини. Първата е, че както беше прочетено и в Доклада, в Комисията поискахме писмото с препоръките от комисар Булц.

Това не беше изпълнено като обещание. Второто нещо, заради което няма да подкрепим този законопроект, е, защото той изследва точно препоръките по по това писмо, но са отразени само малка част. В писмото има препоръки за преместване на звеното за разследване на железопътни инциденти – да бъде изведено от Министерството на транспорта, информационните

„Железопътна инфраструктура“.

Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Летифов. Благодаря Ви, господин Председател. Аз ще кажа, че ще подкрепим Закона за железопътния транспорт на първо четене. Прав е колегата, като каза, че не видяхме писмото, което всъщност е мотивирало становище от Европейската комисия. На база становището, което са получили, е свършена и немалко работа. Залегнали са и текстовете, които са в този закон. Вярно е, че има какво да се допълни и се надявам, че на второ четене с общи усилия на Комисията ще изчистим съмненията, които имаме. Смятам, че текстовете са добри. С оглед на това, че също сме в наказателна процедура е направен опит да се транспонират директивите както те указват, и смятам, че трябва да бъде приет Законът.

Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Квесторите,

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител: Министерският съвет на 19 декември 2017 г.

На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 18 януари 2018 г., беше разгледан Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерския съвет на 24 ноември 2017 г. В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Амелия Гешева – заместник-министър; Таня Цветанова – директор на Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“; Миглена Кацарова – главен юрисконсулт; Людмила Харизанова – главен юрисконсулт; Жана Караиванова – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“, и представители от Националния съвет за кино, Съюза на българските филмови дейци, сдружение „Филмаутор“. Законопроектът беше представен от госпожа Амелия Гешева. Със Закона за филмовата индустрия се уреждат отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в страната и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие. Целта на предлаганите изменения е в изпълнение на поети от България ангажименти, свързани с привеждането на българското законодателство в съответствие със Съобщението на Европейската комисия относно държавна помощ за филми и други аудиовизуални произведения. Промяната е свързана и с обстоятелството, че Схемата за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия от 2 август 2012 г., се прилага до 31 декември 2017 г. и след нейното изтичане нова помощ дори в рамките на одобрен бюджет не следва да се предоставя. Отпада изискването за българско гражданство на авторите във връзка с производството на оригинална версия на български филм, но се запазва условието да е на български език.

на анимационен филм“ отпадат изискванията за дължината и вида на филмовата лента. Това е в съответствие с процесите на дигитализация във филмовата индустрия, както и уеднаквяване на условията за финансово подпомагане на различните категории филми, произвеждани и разпространявани у нас. Предвижда се разходването на средства от бюджета на филм на територията на България да бъде в размер не по-малко от 75% и не повече от 160%, изчислени като процент от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане. Съществуващото в Закона определение за „нискобюджетен филм“ се заменя с ново легално определение за за „труден филм”. В своята политика Европейският съюз отдава предпочитание на този вид творби при определяне на параметрите и лимитите за финансово подпомагане на филми. Със Законопроекта се предлага намаляване на административната тежест като отпада изискването за филмови продуценти, разпространители на филми и на лицата, оказващи показ на филми на територията на България, да предоставят актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, необходимо за публичния регистър на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. Извършена е частична предварителна оценка на въздействието, която дава информация за очакваното въздействие и за резултатите от приемането на Законопроекта. Госпожа Жана Караиванова обърна внимание, че измененията са необходими, за да бъде затворен провежданият мониторинг от Европейската комисия и за да се получи финансова помощ за производството на български филми. Народният представител Чавдар Велинов зададе въпроси, отношение по които изразиха господин Вежди Рашидов, господин Лъчезар Иванов и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. След проведеното гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 11 гласа „за“, без „против“ и 3 гласа „въздържали се” предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия,

На свое редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, внесен от Министерския съвет на 24 ноември 2017 г. Законопроектът беше представен от господин Румен Димитров – заместник-министър на културата. На заседанието също така присъстваха: госпожа Миглена Кацарова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно нормативно обслужване и обществени поръчки“, и госпожа Весела Щерева – парламентарен секретар към Министерството на културата, както и госпожа Жана Караиванова – директор на Национален филмов център.

законосъобразност не е зачетен напълно, доколкото е налице изискване за българско гражданство на авторите във връзка с производството на оригинална версия на български филм, което представлява нарушение на принципа на недискриминация. В Проекта на Закон се отбелязва, че до въвеждане на посоченото изискване в Закона провежданият мониторинг няма да бъде приключен. Поради тази причина се предвиждат промени в Допълнителните разпоредби на Закона за филмовата индустрия чрез изменение в § 1, т. 2, буква „б“, където изискването за българско гражданство следва да бъде заличено. Трето, в допълнение, Проектът на Закон предлага промени, свързани с изяснение на задълженията за териториалност на разходите. Промените предвиждат задължение за получателите на държавна помощ да разходват част от бюджета на филмовата продукция на територията на Република България. Четвърто, предвидени са и промени в българското законодателство, които да го приведат в съответствие с основни изисквания на европейското законодателство и по-специално схемата на държавни помощи за филмопроизводство да бъде ориентирано главно към производството на тъй наречените „трудни филми“. За тази цел Проектът на Закон въвежда легално определение на „труден филм“, тоест „филм, чиято единствена версия е на български език и е с бюджет не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за преходната година“. Пето, съгласно решението на Европейската комисия Схемата за помощ SA.30569 е одобрена до 31 декември 2017 г. След изтичането на Схема SA.30569 (2016/MX) нова помощ, дори в рамките на одобрен бюджет, не следва да се предоставя. В тази връзка е необходимо да се предвиди изричен текст, регламентиращ спирането на действието на Схема за помощ SA.30569 (2016/MX) след 31 декември 2017 г. За целта с преходна разпоредба на Законопроекта се регламентира изрично, че след 31 декември 2017 г. нови индивидуални помощи по схемата не се предоставят. Законопроектът също така предвижда изменение на легалните определения за средностатистически бюджет на игрален филм, средностатистически бюджет на документален филм и средностатистически бюджет на анимационен филм. Промените се налагат с оглед дигитализацията на процесите на производството и разпространението на филми, както и за установяването на еднакви условия за финансово подпомагане на различните категории филми, които се произвеждат и разпространяват у нас. В последвалата дискусия господин Иван Иванов попита за причината участниците в общественото обсъждане на Законопроекта да имат разногласия с неговите вносители. Госпожа Кацарова обясни, че въвеждането на изискванията, които се съдържат в Съобщение на Комисията, е следствие на няколко години кореспонденция между главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия, Министерството на финансите, Министерството на културата и Националния филмов център, които са имали противоречия в областта на конкуренцията, засягащи производството на филми. Едно от тях е, че само български гражданин може да бъде автор, сценарист или режисьор на български филм. Според представители на Европейската комисия това е форма на дискриминация и многократно са заявявали в кореспонденция, че подобен тип дискриминационни изисквания в българското законодателство не следва да има. Препоръките на Европейската комисия са в резултат на провеждан мониторинг на схемата за помощ. Поради тази причина госпожа Кацарова обясни, че тези изисквания са били поставени на обсъждане и към Националния съвет за кино и е създадена работна група, която е разгледала въпросната кореспонденция, както и провеждания мониторинг и е било решено да се въведат промени в Госпожа Ивелина Василева се поинтересува до каква степен е изработена нова схема за помощ, а от своя страна господин Вигенин попита какво налага промените в Закона, тъй като съобщенията от Европейската комисия нямат задължаващ характер. В отговор госпожа Жана Караиванова – директор на Националния филмов център, обясни, че промените се налагат във връзка със затваряне на провеждания мониторинг, тъй като без неговото затваряне не може да бъде получавана нова помощ, а относно въпроса, зададен от госпожа Василева, госпожа Жана Караиванова обясни, че има 2 варианта за освобождаване на държавна помощ. Първият вариант за предоставяне на държавна помощ е чрез Общ регламент за групово освобождаване. Госпожа Караиванова заяви, че мнението на Националния съвет за кино е, че този вариант има негативи по отношение на филмовата индустрия и съветът предпочита да се освобождава отново по схема. Огромна част от документацията за освобождаване по схема е налична в Националния филмов център. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси

Колеги, откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте за изказване, Господин Цветанов, заповядайте Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък, тъй като в докладите беше изяснена задачата на изменението на Закона за филмовата индустрия. Този законопроект има за цел да се изпълнят задълженията на Република България, свързани с привеждане на действащите схеми на държавна помощ в областта на филмопроизводството в съответствие със Съобщение № 332 от Този текст е от значение за европейското икономическо пространство за четирите свободи движение на стоки, движение на услуги, капитали и хора, базиран на конкуренцията и помощта. Постоянното представителство на е уведомено на 5 октомври 2016 г., че трябва да се предприемат съответните мерки за привеждане в съответствие с изискванията на Съобщението и на Договора за функциониране на Европейския съюз, и основно с чл. 107 и 108 на този договор. За съжаление, времето за привеждане е било от 2013 до 2015 г., след това е прескочило до 2016 г. По ведоми или неведоми причини това не е направено. Сега изведнъж ние трябва скоростно да приведем в съответствие с изискванията нашата нормативна база. Това обаче води до нещо, което е изключително, може би за филмовите дейци и производителите, драматично, защото Законът за филмовата индустрия в този вид, в който е, чрез нотификацията от 2012 г., получава индивидуални помощи, а сега, както чухте, се предлага групово освобождаване, което при всички случаи не е в на филмовите производители, на продуцентите и на фирмите, с които те работят. Ето защо в ограничения срок на сега действащата схема – до 31 декември 2017 г., в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за филмовата индустрия има проблем с приключването на индивидуалната схема. Необходими са корекции, които е задължително да бъдат направени, за да се продължи евентуално по индивидуалната схема, а не по груповото освобождаване, и този текст трябва да се промени. Ето защо ние от „БСП за България“ ще се въздържим на първо гласуване с надеждата, че между първо и второ четене ще се постигне необходимия напредък като се вземе становището на представителните организации на филмовата гилдия. Бъдещето на киното всъщност зависи от решаването на този проблем. Ни най-малко не подценяваме факта, че филмопроизводството е трудоемък, рисков процес и без държавна помощ е обречено на провал, може би. Ето защо

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, апелирам към Вас да гласуваме „за“ тези промени в Закона, защото това е много важно за хората, които работят в киното – хора, с които аз общувам постоянно, за да може тази година те да продължават да работят. Колеги от БСП, аз разбирам Вашите резерви, но не разбирам какво по-добро в момента предлагате. Затова апелирам и към Вас: нека да гласуваме „за“. Наистина, ако може да се направи нещо добро между първо и второ четене, аз съм съгласен и ще Ви подкрепя. Самият аз имам идеи за изменения в Закона за киното, но мисля, че това трябва да се обсъди внимателно и да бъде за доброто на хората, които са кинопроизводителите, и работят в тази сфера. Моля Ви,

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерския съвет на 24 ноември 2017 г. Гласували

Съобщение за парламентарен контрол на 26 януари 2018 г., петък: Първи ще отговаря министърът на околната среда и водите Нено Димов на три въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов, Севил Али и Румен Георгиев; Христо Проданов, Димитър Данчев и Николай Цонков. Втори ще отговаря министърът на енергетиката Теменужка Петкова на един въпрос от народния представител Николай Тишев. Трети отговаря министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на два въпроса от народните представители Георги Стоилов, Крум Зарков и Пенчо Милков и на Иван Валентинов Иванов. Четвърти отговаря министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на три въпроса от народните представители Георги Стоилов и Пенчо Милков; Светла Бъчварова – два въпроса. Пети отговаря министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на един въпрос от народния представител Иво Христов. Шести отговаря министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на шест въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов, Светла Бъчварова, Драгомир Стойнев, Донка Симеонова, Георги Гьоков и Спас Панчев; Светла Бъчварова – два въпроса, Георги Гьоков и Александър Сабанов. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят Томислав Дончев на един въпрос от народния представител Петър Христов Петров; заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на отбраната Красимир Каракачанов на един въпрос от народния представител Николай Цонков; - министърът на културата Боил Банов на един въпрос от народния представител Иво Христов; министърът на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народните представители Жельо Бойчев и Георги Гьоков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва и министърът на вътрешните работи Валентин Радев, поради ангажираност в предвидена среща-заседание, включена в Календара на събитията на Българското